Откривам заседанието. Уважаеми колеги, представям на Вашето внимание Проекта за програма за работа на Народното събрание в периода 17 – 19 юни 2020 г.: „1. г.: „1. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Вносители – Валери Симеонов и група народни представители, 4 юни 2020 г.; Даниела Дариткова и група народни представители, 5 юни 2020 г. гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители – Валентин Николов и група народни представители, 29 май 2020 г. Приет на първо гласуване на 3 юни 2020 г. 2020 г. 3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Вносител – Министерският съвет, 27 май 2020 г. 4. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране,

подобряване на условията на труд и за финансова компенсация за българските медици – точка втора за четвъртък, 18 юни 2020 г.; 5.2. Отговор на въпрос от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев – четвъртък, 18 юни 2020 г., след приключване на т. 5.1. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията. Вносител – Министерският съвет, Моля, режим на гласуване по така представения проект за програма.

Постъпили законопроекти и проекторешения за периода 10 – 16 юни 2020 г.: Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги. Вносители – Десислав Чуколов и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, извън избраните членове съгласно § 41 от Преходните и заключителните разпоредби

от Народното събрание. Вносител – Комисията по енергетика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Разпределен е на Комисията по околната среда и водите и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

Госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедура Правя процедура да бъде извикан на изслушване министърът на околната среда и водите господин Емил Димитров. Мотивите ни за това са следните: Задължение на държавата е да гарантира на българския народ чиста вода, чист въздух, храна и земя. (Ръкопляскания от ДПС.) Темата за опазване на природата и за екологичните стандарти е една от най-важните днес. В последните години станаха известни десетки случаи на нерегламентирани сметища в България, където незаконно са струпани боклуци от цял свят. В Хасково и в много други градове водата е опасна за здравето на хората от години! Замърсяването на въздуха в големите градове е над допустимите норми в пъти, а в последните дни ярък пример за незаконност и безнаказаност е случилото се във Варна и на строежа в Алепу. Във Варна се изляха 5 млн. евро и тонове фекални води – никой не носи отговорност за това. Време е тези въпроси да срещнат решителни мерки от страна на държавата. Вместо това, вчера министърът заяви, че няма да бъде екологична бухалка! Уважаеми господин Министър, да се спазват законите на страната и да се упражнява контрол върху тяхното изпълнение не е бухалка, а Ваше първо и неотменимо задължение! Господин министърът ни препрати да питаме инвеститора какви са му намеренията и какво прави на Алепу. Не, господин Министър, не трябва да питаме този, който го прави, а този, който му е разрешил извън закона и който си затваря очите и до ден днешен за контрол върху този строеж.

входирайте предложение, ще го подложа на гласуване и ще поканим министъра, ако искате процедура – изслушване. Иначе процедурата е даване на информация. Колеги, продължаваме с

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Преди Доклада моля за процедура за допуск в залата на Росица Велкова – заместник-министър на финансите, и Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

на 4 юни 2020 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 5 юни 2020 г. На заседание, проведено на 11 юни 2020 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-50, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 4 юни 2020 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 5 юни 2020 г. На заседанието присъстваха – от Министерството на финансите: госпожа Росица Велкова – заместник-министър, и госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“; от Държавна комисия по хазарта: господин Георги Йорданов – председател; от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“: господин Любомир Петров – изпълнителен директор, и представители на неправителствени организации и асоциации. По постъпилите законопроекти бяха получени становища от Министерството на финансите, Държавна комисия по хазарта, Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, Българска търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия, Българска гейминг асоциация, представители на независимия културен сектор, Българска асоциация за развлекателни и хазартни игри – 21, и Сдружение на организаторите на хазартни игри и дейности в България. От името на вносителите Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-50, беше представен от господин Валери Симеонов. Той сподели, че с внесения законопроект се предлагат изменения и допълнения в действащия Закон за хазарта, които продължават философията и принципите от последните приети от Народното събрание промени в Закона цел ограничаване на хазартната зависимост и подобряване на регулаторната рамка. Като следващ етап в борбата с хазартната зависимост се предлага хазартните игри в казина и игрални зали да могат да се организират само в хотели с категория пет звезди, в националните курортни комплекси и населени места съгласно приложение към Закона Закона („Албена“, „Златни пясъци“, „Св. св. Константин и Елена“, „Елените“, „Слънчев бряг“, „Дюни“, „Международен младежки център – Приморско“, „Пампорово“, „Боровец“, град Банско), както и на не повече от 20 км от шосейните, железопътните, морските и речните гранични контролно-пропускателни пунктове. Всички останали казина и игрални зали, извън посочените, Предлага се и подобрена редакция на разпоредбите за таксите за хазартни дейности по чл. 30 от Закона. Същите са разписани детайлно, като различните размери са обособени в отделни текстове. Народният представител Менда Стоянова представи мотивите на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51. Законопроектът предвижда промяна във формата и организацията на хазартния регулатор в Република България, а именно Държавната комисия по хазарта да се преструктурира в Държавна агенция по хазарта. Новосъздадената агенция ще е специализиран държавен орган към Министерския съвет, който ще изпълнява държавната политика в областта на хазарта и ще осъществява надзор върху хазартните и свързаните с тях дейности. С Проекта се предлага да се замени съществуващата към момента частично фрагментарна правна уредба на регулаторния орган с по подробна и ясна регламентация на неговите структура, функции и дейност. Със Законопроекта се коригират някои установени от практиката недостатъци и несъвършенства на правната уредба на хазартните дейности. На първо място, предвижда се създаването на нова ал. 4 на чл. 5 от Закона за хазарта, която ще прецизира случаите, при които не следва да се доказват инвестиции и средства за организиране на играта от организаторите, които вече веднъж са го доказали. На следващо място, се предвижда промяна на сега действащата разпоредба на чл. 10а от Закона за хазарта, която регламентира вноските за социално отговорно поведение. С предложението се добавя, че такава вноска ще се дължи за всеки издаден лиценз. Предлагат се мерки и процедура по защита на уязвими от хазартните дейности лица в чл. 10б до 10е. Предвижда се възможност за доброволно самоограничаване от игра на хазарт от лица, които са преценили за себе си, че тази дейност им вреди. В чл. 14 се предлага разширяване на обхвата на хазартните игри, които могат да бъдат организирани от Държавно предприятие „Български спортен предостави възможност да организира освен традиционна лотария, числови лотарийни игри, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, също така залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти и игри онлайн в игрално казино. По отношение на предсрочното прекратяване на лиценз, визирано в чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта се добавя нова ал. 2, която ще урежда забрана за подаване на искане за предсрочно прекратяване в случаите, когато спрямо организатора има наложена принудителна административна мярка по чл. 86 от Закона. С цел осъществяване на по-широк и по-масов контрол върху дейността на хазартните оператори Проектът предвижда правомощия за осъществяване на контролна дейност по Закона за хазарта да имат и контролните органи на Националната агенция за приходите с оглед използването на значителния кадрови и експертен потенциал на НАП. Във връзка с предвидените изменения и допълнения в Закона за хазарта следва да се направят и някои промени в разпоредбите на други закони, като най-съществената е в Закона за корпоративното подоходно облагане, където се отменя разпоредбата на чл. 219, ал. 4, която касае дължимия данък върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта. Тази норма следва да се отмени, тъй като в Преходните и заключителните разпоредби на предложения закон се предвижда отмяната на § 1, т. 16 от Допълнителната разпоредба на сега действащия Закон за хазарта, която касае дефиницията за „помощни и спомагателни дейности“. Нуждата от тази отмяна се обуславя от факта, че в действащия Закон за хазарта никъде не се споменава за „помощни и спомагателни дейности“, а в същото време в допълнителната разпоредба е налице дефиниция за тях. Касае се за разпоредба, която не намира реално приложение в прилагането на Закона за хазарта, което от своя страна води до необходимостта от нейната отмяна. дискусията взеха участие народните представители Румен Гечев, Николай Тишев, Христиан Митев, Валери Симеонов, Николай Александров и Менда Стоянова. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси с 5 гласа „за“, без „против“ и 12 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-50, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 4 юни 2020 г.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

по предложението на Закона за изменение и допълнение Закона на хазарта от господин Симеонов и група народни представители Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 10 юни 2020 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-50, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 4 юни 2020 г. На заседанието присъстваха господин Асен Марков – главен секретар на Министерството на младежта и спорта, представители на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ – господин Любомир Петров – изпълнителен директор, госпожа Рада Гьонова – директор на дирекция „Правна и обществени поръчки“, и господин Борислав Чернаев – финансов директор. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Валери Симеонов, който посочи, че внесеният законопроект предлага изменения и допълнения, които продължават философията и принципите от последните приети от Народното събрание промени в Закона, с цел ограничаване на хазартната зависимост и подобряване на регулаторната рамка. Вносителите предлагат игрални зали и казина, където се организират хазартни игри, да бъдат разполагани само в хотели с категория пет звезди в националните курортни комплекси и населени места съгласно приложение към Закона, както и на територия, на не повече от 20 километра от шосейните, железопътните, морските и речните гранични контролно-пропускателни пунктове. Всички останали казина и игрални зали, разположени на места извън посочените в Законопроекта, ще имат възможност да преструктурират своята дейност до 2025 г. В Законопроекта се предлага и редакция на разпоредбите за таксите за хазартни дейности по чл. 30 от Закона с цел прецизиране на текстовете. В последващото обсъждане взеха участие народните представители Иван Ченчев и Славчо Атанасов. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 2 гласа „за“…

да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-50, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 4 юни 2020 г. С 11 гласа Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 10 юни 2020 г.,

На заседанието присъстваха господин Асен Марков – главен секретар на Министерството на младежта и спорта, господин Любомир Петров – изпълнителен директор, госпожа Рада Гьонова – директор на дирекция „Правна и обществени Борислав Чернаев – финансов директор при Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Александър Мацурев. В частта от Законопроекта, която попада в компетенциите на Комисията, се предлагат мерки за защита, които включват предупреждения за опасността от възникване на хазартна зависимост, поставяни поставяни на обекти за хазартни игри и върху удостоверителни знаци за участие в хазартна дейност. Законопроектът предвижда и възможност за доброволно самоограничаване от игра на хазарт от лица, които са преценили за себе си, че тази дейност им вреди. Те ще имат право да заявят пред Агенцията желание да не бъдат допускани до обекти, в които се организират хазартни игри. Тези лица ще бъдат включвани в регистър, като организаторите на хазартни игри ще бъдат длъжни да не допускат лицата от регистъра до съответните обекти. В мерките за защита е включено и уведомяване на участниците за възможността да се самоограничат чрез процедурата по Закона от участие в хазартни игри. Друга промяна, която предлага вносителят, е разширяване на обхвата на хазартните игри в чл. 14, които могат да бъдат организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, като му се предостави възможност да организира допълнително залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, и игри онлайн в игрално казино. Според вносителя това ще увеличи приходите на държавния хазартен оператор, което ще осигури по-голям финансов ресурс за физическото възпитание и спорта. осъществяване на по-широк и по-масов контрол върху дейността на хазартните оператори Проектът предвижда правомощия за осъществяване на контролна дейност по Закона за хазарта да имат и контролните органи на Националната агенция за приходите. С промените се цели по-широк, по-редовен и по-детайлен контрол върху хазартните дейности за спазването на нормативните актове и гарантиране на правата и законните интереси на организаторите на хазартни игри и дейности. По Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта в Комисията са постъпили становища от Министерството на финансите, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“, Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия и Българската гейминг асоциация. Всички те подкрепят така представения законопроект. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 9 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 5 юни 2020 г. На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 11 юни 2020 г., беше обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 5 юни 2020 г. В заседанието участваха от Министерството на културата: Румен Димитров – заместник-министър, и Весела Щерева – парламентарен секретар. От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Александър Иванов. Със Законопроекта се регламентира промяна във формата и организацията на хазартния регулатор в България, като Държавната комисия по хазарта се преструктурира в Държавна агенция по хазарта. Целта е да бъде внесена яснота в статута на хазартния регулатор и осигуряване на прозрачност в дейността му. Преминава се от колегиален орган на управление в едноличен такъв, за да се осигури бързина в развиващите се пред държавния орган производства и персонализиране на отговорността с оглед законосъобразно вземане на решения. Предоставя се възможност на Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“ да организира онлайн хазартни игри и по-конкретно онлайн казино, което да доведе до по-висок национален доход в страната. Дължимите данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане и държавните такси по Закона за хазарта от организираните хазартни игри да постъпват в бюджета. С § 63 от Законопроекта се предлага отпадането на § 32 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта, който предвижда в бюджета на Министерството на културата ежегодно да се превежда целева субсидия за Национален фонд „Култура“ в размер на 10 на сто от внесената през предходната година държавна такса по чл. 30, ал. 3 и променливата част от ал. 4. Освен това с § 72 се предлага да отпаднат текстовете от Закона за меценатството, които регламентират възможността държавата да организира лото за подпомагане на културата. Участие в дискусията по Законопроекта взеха народните представители: Вежди Рашидов, Красимир Велчев, Иван Ченчев, Велислава Кръстева, Тодор Байчев, Лъчезар Иванов, Нона Йотова, Анастас Попдимитров. Председателят на Комисията Вежди Рашидов припомни, че предложението по гореспоменатия § 32 е направено от него в 42-ото Народно събрание и е получило подкрепа от народни представители от ГЕРБ, БСП и ДПС. Отбеляза още, че ще предложи законодателна промяна в подкрепа на културата чрез средства от хазартна дейност. Иван Ченчев от името на членовете в Комисията от „БСП за България“ обърна внимание, че в редица страни от Европа чрез отчисления от хазарта се подпомагат фондове за културни проекти, меценатски програми за развитие на изкуството и културните организации. Той заяви, че по отношение на Законопроекта те ще гласуват „въздържал се“ и ще направят предложения след първо гласуване. Велислава Кръстева заяви, че се присъединява към идеята за търсене на работещи инструменти, с които да се осигури възможност за финансиране чрез отчисления към сектор „Култура“. След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите с 8 гласа „за“, „против“ и 7 гласа „въздържал се“ предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51,

Сега възможност имат вносителите да представят законопроектите. Имат ли желание? Заповядайте! Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! С внесения законопроект се предлагат изменения и допълнения в Закона за хазарта, които продължават философията и принципите от последните приети от Народното събрание промени в в него, с цел ограничаване на хазартната зависимост и подобряване на регулаторната рамка. Хазартната зависимост е пример за процес или поведенческа зависимост, която се различава от зависимостите, свързани с вещества, като тютюн, алкохол, храна, наркотици. Поведенческата зависимост идва от серия от действия, постъпки, които са свързани с поведението. При хазартната зависимост еуфорията идва от социалната атмосфера или групата, която се събира в казиното, а също така вълнението идва от поемането хазартни игри или активности, като най-разпространени са така наречените игри на късмета или щастието, слот-машинки, рулетка, карти. карти. Хазартната зависимост се развива бавно във времето. Хората могат да започнат с приемливо социално и за забавление залагане и постепенно да се пристрастят докато развият патологично разстройство. В повечето случаи зависимостта се развива за няколко години, макар че има случаи, когато хора, залагали в продължение на 10 години, контролирано и под въздействието на голям стрес като развод или загуба на работа, развиват патологично разстройство, свързано с хазарт. Патологичното разстройство се характеризира с неконтролирани залагания, извън всякаква граница на социално-приемливата или за забавление активност, така че има сериозни последици за личността и за живота на залагащия. Хората, които страдат от хазартна зависимост, може да загубят всичките си спестявания, да се въвлекат в престъпления – убийства, самоубийства, кражби, грабежи, подправяне на чекове, злоупотреби, свързани с пари, за да си набавят нужните суми за техния навик. Много значими взаимоотношения и работата могат да бъдат загубени в резултат на тази пристрастеност към хазарта. Ето защо като следващ етап в борбата с хазартната зависимост предлагаме хазартни игри в казина и игрални зали да могат да се организират само в хотели с категория пет звезди, в националните курортни комплекси и населени места съгласно приложение към Закона и на не повече от 20 км от шосейните, железопътните, морските и речните гранични контролно-пропускателни пунктове. Всички останали казина и игрални зали, извън посочените, ще продължат да действат до 2025 г. Положителните страни на поетапното ограничаване на дейността на хазартните оператори до посочените обекти в продължение на 5 години са следните: плавно преустановяване на дейността и загубата на приходи за държавния бюджет, неналичието на съдебни претенции към Република България за възстановяване на разходи за направени инвестиции и причинени вреди от страна на държавата, лицата с хазартна зависимост по-плавно биха преодолели зависимостта си, като се и минимизира възможността за възникване на нелегален хазарт. Предложенията в настоящия проект са съобразени с практиката на Съда на Европейския съюз, че са допустими ограничения при осъществяването на хазартна дейност. Подобни ограничения не нарушават и Европейската конвенция за правата на човека, тъй като са в обществен интерес. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Митев.

Преди пет години аз бях вносител на този законопроект и много се зарадвах, защото всички гласувахме – и БСП, и ГЕРБ, и останалите парламентарни групи, имаше един добър консенсус по този въпрос. Тогава аргументът ми беше, че при управлението в Министерството във Фонд „Култура“ се наливаха едни малки пари, защото няма пари, от бюджета на Министерството. Фонд „Култура“ представляваше и представлява един фонд, който служи да подпомагаме основно начинаещи млади дебютиращи автори, имащи възможността на своята изява и да реализират своя талант. Не е тайна, всички знаем, че каквото и да говорим, бюджетът на културата е много недостатъчен. Обсъждайки в Комисията по култура този закон за 10-те стигнахме до извода, че пет години това не проработи, незнайно защо – аз не мога да отговоря, но решихме в Комисията по култура да отпадне засега и между първо и второ четене отново

като нито БСП би пострадало от това, ако не приемем и не гласуваме Закона, нито останалите. Единствено българските творци биха пострадали, ако тази помощ не отиде при тях. Затова дълбоко се надявам, че между първо и второ четене аз ще внеса отново ясни текстове. Дълбоко се надявам, че този път тези средства ще стигат до българската култура.

Заповядайте, господин Гечев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Взимам думата за изказване по Проекта, внесен от колегите от ГЕРБ, за да кажа още в самото начало, че това ще бъде един несполучлив опит да бъде подведен българският парламент. Експертите, които са Ви готвили тези мотиви, съзнателно или не, са Ви подвели, уважаеми колеги. Фактите са следните! Първо, причината, за да разглеждаме новия законопроект, е, че Законът, приет от този парламент, тук – в тази сграда, на 5 декември 2014 г., не е изпълнен

до 28 февруари 2015 г. да представи концепция за развитие на сектора на хазарта и нов законопроект. Днес сме 17 юни 2020 г. и решението на българския парламент, в противоречие на Конституцията и на Закона, не е изпълнено от Министерския съвет, който е задължен в този § 16. И сега, вместо да се оправи тази грешка, ни вкарват в някакво юридическо антиевропейско блато. блато. Тъй като обичаме фактите, цитирам мотивите на колегите от ГЕРБ: „Предложената промяна в структурата на регулаторния орган е в синхрон и със световните и с европейските практики.“ Точка! „Сравнително-правният анализ показва, че в голяма част от държавите в световен мащаб хазартната регулация се осъществява не от колегиален орган, какъвто е Комисията, а от едноличен орган, поради необходимостта от оперативност с оглед динамиката на хазартния сектор. Сред държавите, в които регулаторният орган е едноличен – все цитирам! – са: Дания, Франция, Германия, Гибралтар – отварям една скоба, тук вносителите са пропуснали уроците по география, Гибралтар все пак не е държава, тази красива скала е част от територията на Великобритания, но това е дребен въпрос – Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Норвегия, Швеция и други. значително по-малък брой държави, сред които Белгия, Великобритания и Испания, са предпочели модела на вземане на решения от колегиален орган.“ Точка! Уважаеми колеги, нашият сравнителен анализ на законите на страните – членки на Европейския съюз, показва обратното! Няма нито една страна – членка на Европейския съюз, където има някакъв цар на хазарта, назначаван от който и да било, да управлява хазарта! А как управляват в Дания, за която казвате? Ministry of taxation, което ще рече Министерство на данъците. Германия решенията за хазарта се вземат от министрите на вътрешните работи на 16-те провинции на Федерална република Германия; Австрия – Министерството на финансите; в Белгия – Министерството на икономиката. За да не изреждам 27 страни, ще Ви кажа, че Министерството на финансите директно управлява и контролира хазарта в Австрия, Австрия, Хърватия, Естония, Унгария, Литва, Полша, Словения, Италия, Чехия и Швеция. В Белгия хазартът се регулира и органът е Министерството на икономиката; Министерството на вътрешните работи – в Германия, Дания и Финландия; Министерството на правосъдието – в Ирландия и в Холандия. Тъй като хазартът носи големи приходи, ще Ви кажа, че този колективен орган, за който Вие казвате, че е едноличен, във Франция как е и ще бъдете изненадани – там изборът на колективния орган за управление е като управление на Националната банка на Франция.

двама души се назначават по предложение на председателя на Долната камара – Националното събрание, и двама души са по предложение на спикера, на председателя на Сената на Франция. Каква еднолична власт? Къде четохте тези материали Вие? Вие шегувате ли се с българския парламент?! Никъде няма такъв цар на хазарта, какъвто Вие предлагате! Това е уникално! Значи досега са пет души: от НАП, Министерството на финансите, ДАНС е вътре, Министерството на правосъдието, и ги няма 700 милиона!? Вие сега ще улесните корупционерите – ще им сложите само един човек, който ще е някакъв извънземен!? И в Африка няма такъв цар на хазарта, който ще управлява! Как е възможно! Каква наглост – в парламента да ни давате примери в абсолютна лъжа на европейската практика!

това е шокиращото вече, пише така: „Предложените промени в Проекта на акт няма да доведат до въздействие върху държавния бюджет.“ Точка! Много интересно. Значи, джуркаме сега, Закона го променяме по някакви правила извън Млечния път, в резултат на което – о, небеса – няма да има промени в бюджета. Което значи какво? Първо, това е една безсмислена операция. И, второ, аха-а-а, какво искат да кажат вносителите? Щом няма да има промени в бюджета, значи следващите 700 милиона ще бъдат откраднати пак ли? Приятен ден! Благодаря, уважаеми господин Ченчев. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Свиленски. И, ако друг не пожелае, след това господин Ченчев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, аз отново ще попитам къде е министърът на финансите, когато гледаме Закона за хазарта? Защото този, същият министър на финансите, пет години не спазва Закона? години даже и предложението, което сега е направено за промяна на Закона за хазарта, не е направено от него, а е направено от колегите от ГЕРБ. Къде е господин Горанов да отговори защо пет години § 32 на Закона за хазарта не се изпълнява? Задал съм му въпрос 2016 г., преди това 2015 г., и той все ми казва, че въпросът ще бъде решен, има нужда от нов Закон за хазарта. Къде е новият Закон за хазарта? че тук има представители на Министерството на финансите... Къде е новият Закон за хазарта, господин Горанов? Или трябва някой да печели по 700 милиона, а Вие да стоите някъде, да ни гледате сега и може би да ни се и подигравате. Защо културата ще бъде лишена от 10%? Било противоречие между Закона за публичните финанси и Закона за хазарта. Ама нали Вие ги приемате тези закони? Нали те ни ги предлагат – Министерският съвет? Те нямат ли капацитета да преценят, че когато предлагат един закон, той противоречи на друг закон? Или тук депутатите – давайте, гласувайте да заблуждаваме хората на културата, че ще има 10% и после пет години няма да спазваме този закон? После пет години няма да събираме 700 милиона, за да може така да си живеят добре нашите управляващи. Няма как да стане! Въпросът ми в момента е: къде е министърът на финансите? Къде са 10-те Вместо да търсим решение на проблемите в културата, вместо да търсим решение за финансиране на този сектор, ние правим най-лесното – казваме, че това противоречи на друг закон. Ами защо не променихте Закона за публичните финанси, за да се противоречи на него, а променяте Закона за хазарта, където трябва да се дават 10%?

„Московска“ и вероятно някоя партийна централа. Колеги, призовавам Ви да не приемате предложението на колегите от ГЕРБ. Между другото, не виждам и госпожа Дариткова, която е вносител на Законопроекта. Тоест кой защитава Законопроекта на ГЕРБ? Сега вероятно господин Иванов ще го изправят тук, той въобще няма никаква вина за това, което се е случвало 2015 – 2016 г. и сега ще трябва като Матросов да ги брани. Господин Иванов, не се опитвайте, няма смисъл. Благодаря, уважаеми господин Ченчев. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания?

През 2014 г. Вежди Рашидов предложи и отстоя предложението си за промяна в Закона за хазарта, намерило израз в § 32 на Преходните и заключителните разпоредби, влезли в сила от 1 януари 2014 г., а

Тогава мнозина от културтрегерите на страната ни с благодарност поеха дъх в очакване на тази наистина живителна глътка въздух, каквато години преди това и сега поддържа спортът в страната ни. Уви, още със следващия бюджет – 2015 г. творците останаха неприятно изненадани, че това не се случи. Между другото, това не се случи и в бюджетите на 2016-а, 2017-а, 2018-а, 2019-а и 2020 г. Неработещи останаха и текстовете в Закона за хазарта, приети през 2014 г., предвиждащи отчисления от онлайн и от офлайн такси за Министерството на културата, защото от двете министерства не бяха разработени конкретни механизми и Правилник за прилагането им, които да осигурят отчисления от хазарта в полза на българската култура. Отдавна е известно, че държавният бюджет оставя всяка година недофинансирани както 12-те програми на Национален фонд „Култура“, така и трансферните субсидии във всички останали сектори под ръководството на Министерството на културата – сценичните изкуства, теренните разкопки в раздел „Културно-историческо наследство и опазването на недвижимите паметници на културното ни наследство“. Доказана е и липсата на достатъчно средства за устойчиво развитие на културния сектор в България, подпомагащ изобразителното изкуство, кинотворчеството, развитието на талантите и подкрепата на върховите творчески прояви в професионалното и любителското творчество. Самият Фонд „Култура“ има 15 посочени възможни източника за набиране на средства за финансиране, но както знаем, засега това става само чрез държавния бюджет. Още една причина да се надяваме през тези шест години, че записаните в Закона за хазарта предложения все някога ще заработят и двете министерства ще направят необходимото за изпълнение на обещаните допълнителни варианти, защото това е записано и в Управленската програма на ГЕРБ, като бихме искали да припомним цел 134 от нея, а именно реално изпълнение на предвиденото в Закона за хазарта отчисление от 10% за Към тази цел следват: Мярка 512 – „Разработване на проекти на Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта и ЗИД на Закона за закрила и развитие на културата“; Мярка 513 – „Одобряване от Министерския съвет на ЗИД на Закона за хазарта и ЗИД на Закона за закрила и развитие на културата“; Мярка 514 „Промяна на законовата уредба, включително формирането на приходите и финансирането на дейностите на Национален фонд „Култура“ в съответствие с общите правила на публичните финанси“. Културата действително има критична нужда от алтернативни източници, осигуряващи реално, съществено и стабилно финансиране. Надявахме се, въпреки че досега предложените от господин Рашидов и приети в Закона за хазарта и Закона за меценатството не сработиха, все някога да заработят, но внесеният ЗИД на Закона за хазарта окончателно попари тези ни надежди. Така предложените промени ще навредят на перспективата за развитие на българската култура и идеите за доближаването ѝ до общоевропейския контекст. Настояваме и за конкретно доработване, за да станат работещи в бъдеще. Още повече че сега ни се предлага държавен контрол върху приходите и разходите. Като сравнение бихме могли да посочим положителния опит в 24 европейски страни, като например Англия, Ирландия, Белгия, Нидерландия, Полша, Унгария, Чехия, Румъния и Италия, където чрез отчисление от хазарта – частно или държавно организиран, игрите на късмета „Арт лото“, национални и регионални лотарии, подпомагат фондове за културни проекти и меценатски програми за развитие на изкуствата и културните процеси. Във Финландия например дори тези фондове се измерват с почти 40% от печалбата на такива дейности, като лотарии и други игри на късмета, в полза на развитието на изкуствата и културата в страната. Приемаме, че финалът на писмото – становище на Министерството на културата по предложения ЗИД е подадена ръка за съвместни действия в посока признаване на спешна помощ за културата, за да се разбере, че въпреки признатите ценности, които създават, българските творци, трудно могат да се развиват на чисто пазарен подход. В тази връзка Министерството предлага да се търсят нови или да се усъвършенстват съществуващи законови механизми, чрез които да бъдат подпомагани културните организации. Затова между първо и второ четене ние ще направим своите предложения с надеждата, че ще ги подкрепите и Вие, което ще позволи постигането на инвестиционен модел за развитие на българската култура

Не виждам други изказвания. Заповядайте. Видях, че от доста време се каните, но някак си не вдигахте ръка

и мисля, че основателно се акцентира върху тях. Една част от предложеното от доктор Дариткова и група народни представители, а именно нашето предложение, акцентира на две доста важни за мен неща, които се пропуснаха в дебата досега. Едното от тях, колеги, е прецизиране на нормата при вноската за социално отговорно поведение, което се издава на един лицензиран оператор. Сега в нашето предложение, колеги, е записано на Вашето внимание да предложим да се събира за всеки издаден лиценз, което със сигурност ще доведе до повече пари, които да влизат в Министерството на спорта за програми, насочени към децата. Другото, колеги, което убягва от Вашето внимание, въпреки че някои ме споменаха от тази трибуна, беше хубаво наистина да се запознаят с цялото наше предложение и да погледнат промяната, която предлагаме, и възможностите, които даваме на Българския спортен тотализатор да се развие. развие. Колеги, пропускаме много важно нещо – една трета от приходите от Българския спортен тотализатор, които за миналата година, ако не се лъжа, бяха около 180 милиона, тази година се очаква да постъпят 60 милиона повече в Българския спортен тотализатор от организираните от него игри, една трета от тези средства, отиват в Министерството на спорта – отиват за – отиват за развитие на децата, на млади таланти, отиват за училищата и спортни, така да кажем, съоръжения и изграждането им, отиват в българските федерации, отиват за подготовка на български състезатели за европейски, световни и олимпийски игри. И мисля, че тук този акцент, колеги, го пропуснахте. За мен Българският спортен тотализатор има своята функция, която ние трябва да подпомогнем. Именно в нашето предложение за мен разковничето е точно това – акцентираме върху развитието и технологичните възможности и иновации, които даваме да се възползва Българският спортен тотализатор, защото в частния сектор явно доста добре са се възползвали досега и за в бъдеще, и всичкият пълен набор от иновации, електронни, онлайн, ако искате, са били използвани, докато Българският спортен тотализатор е имал малко ограничение, което ние искаме да премахнем. Защото, пак подчертавам, колеги, една трета от постъпленията от организираните игри от Българския спортен тотализатор отиват за спорта, за младите и за културата, която трябва да събудим още веднъж в младите, а именно това да се стремят да постигат високи резултати благодарение на

за процедура, господин Иванов. Държим да се появи тук, в тази зала, в следващите минути, часове, за да чуем от трибуната защо изказа такива становища, които са в противоречие с с очакванията на българските граждани, с очакванията на народните представители. Той дължи обяснение на народните представители, така че още веднъж Ви моля да потърсите господин Емил Димитров, за да дойте тук в залата и да даде обяснение за своето поведение, което е, меко казано, скандално. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН Ще проверим отправена ли е поканата и какъв е отговорът на министъра. Продължаваме с разискванията по двата законопроекта. Заповядайте, господин Байчев. Имате думата.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Както виждам, двата законопроекта възбудиха доста спорове в обществото, но никакъв такъв в пленарната зала. Другото, което ми прави впечатление, е, че се говори само за единия от законопроектите, а те са два. Между тях има и общи черти, но има и разлика. Аз ще започна с това, което е общото между двата законопроекта, а именно, че и двата законопроекта са еднакво неприемливи за обществото предвид естеството на материята, която се разглежда. Също така двата законопроекта еднакво срамежливо избягват данъчното облагане такова, каквото е по света и в Европа, бих казал, както ние гордо се тупкаме в гърдите, че сме членове на Европейския съюз, но тук е моментът да се каже, че данъкът, с който се облагат хазартните игри, тото и лото игрите, е такъв, с какъвто се облагат физическите лица в Европейския съюз. Другото общо нещо е, че се избягва да се коментира рекламата, а именно – и в Европейския съюз, и навсякъде по света рекламата е ограничена и строго регулирана, докато при нас продължава да бъде широко рекламирана. Даже и в двата нови законопроекта се предвижда едно разширяване на дейността на Българския спортен тотализатор. Следващото общо между тях е именно разширяването на дейността на Спортния тотализатор, на тото и лото игрите, на хазартните игри. И тук се сещам как именно от тази трибуна се говореше, че това е един порок, който трябва да бъде ограничен. От една страна, ние искаме ограничаване на този порок, от друга страна, държавата вече ще го предлага, и то даже, бих казал, в разширен вариант. Във варианта, който се предлага – на колегите от ГЕРБ, се включват конни надбягвания, надбягвания с хрътки, случайни събития и тем подобни хазартни залагания. Тук искам също така да добавя, че и двата законопроекта не правят една много важна разлика между традиционна лотария, тото и лото игри и хазарт. Тук трябва да има степенуване на данъчното облагане на този вид игри, защото в Европа, а и по света в най-висока степен и с най-висок данък се облагат хазартните игри.

Също бих искал да добавя, тук вече ще направя едно леко разграничение и ще вляза в двата законопроекта – в Законопроекта на „Обединените патриоти“ се предлага хазартни игри и въобще такъв вид игри да се предлагат в петзвездните хотели, в 20 километровата гранична зона и в националните курорти. Това, от една страна, ще доведе до разцъфтяване на нелегалния бизнес и нелегалните залози и игри във вътрешността на страната, също така ще доведе до една диспропорция в регионалното развитие на страната, тъй като и сега има бедни региони, бедни райони, също така има курортни селища, в които има хотели, но там няма да се предлагат този вид, хайде да го наречем, забавления. Ще премина и към недостатъците на Законопроекта на ГЕРБ, тъй като беше казано, че се обръща внимание прекалено много на това, че се говори за културата. Аз искам да кажа, че в проекта на ГЕРБ, който предлага регистрационен режим на така наречените уязвими – първо, колеги, Вие сте приравнили хората със зависимости към непълнолетните, което според мен чисто правно е неправилно. От друга страна, в този регистър всеки ще трябва сам да отиде и да се регистрира. Тук ще Ви дам пример със Сингапур, където също съществува такъв регистрационен режим. В Сингапур, който е в една своеобразна класация на нациите, които са зависими от хазарта, на второ място, има едва 935 регистрирани. Там се позволява, освен че сам можеш да се регистрираш, може и член на семейството да отиде и да подаде за теб информация, че ти си зависим от хазарта. И въпреки това годишно има около 1200 нарушения на на тези, които са зависими и продължават да играят. Затова правителството на Сингапур е взело друго решение, а именно – въвело е такса от 81 долара, която такса се плаща от желаещите да играят. Друго, което също ми прави впечатление, на което не се обръща внимание. Има едно изследване на „Блумбърг“ от 2018 г., в което изследване са установили следното: хората с по-ниски доходи играят повече и харчат повече пари, отколкото хората с по-високи доходи. За Щатите – хората с доход до 10 хил. долара, тоест това са най-бедните, по 30% повече от доходите си от тези, които имат доходи до 50 хил. долара. На следващо място също искам да кажа, понеже се повдигна темата, за културата. От тази трибуна много често се използваше терминът, че нацията чрез тези игри се „опростачва“. Добре, колеги, но ако нацията се опростачва чрез игрите, с разширяването на игрите, със създаването на възможности за по-богат достъп до такива игри,

Аз там изложих своите несъгласия с тях и сега пак ще ги повторя за по-широката аудитория. Първо, по отношение на данъците – не сме чак такива специалисти във финансовата област, но все пак сме предложили едно, бих казал, изясняване и изчистване, ако има евентуални някакви превратни тълкувания в данъците. Това го има в нашия законопроект, така че тази критика към нас не мога да я приема. Не мога да приема и критиката, че нищо не се споменавало за рекламите, след като от тази трибуна е имало такива призиви – да, в 2018 г. и след това. Ние сме категорично за ограничаването на рекламите и сме го постигнали. Постигнали сме го със Законопроекта, който беше приет. Той беше за промените в Закона за хазарта и беше приет преди няколко месеца и ако някой оспорва това, това означава, че този човек, който го оспорва не живее в България. Вие къде живеете, господин Байчев? Гледате ли Нова телевизия, bTV, Канал 1? Виждате ли ги тези реклами или много бързо забравихте как от сутрин до вечер ни заливаха щастливите, нахилени физиономии на най-различни хора от провинциални райони – селца, градчета, паланки, където с големи табели показваха колко са спечелили? Къде ги виждате сега? Няма я тази реклама, тотално изчезна вече. И това беше скритият ефект и замисъл от прекратяването на лотарийните игри като частна инициатива, като възможност частната собственост да ги упражнява. Сега, прехвърляйки всичко в ръцете на Тотализатора, този процес е регулируем от държавата и сами виждате, че рекламите са ограничени страшно много, така че да говорите, че нищо не се прави, не сте прав. Може да няма конкретен текст, но много неща се постигат и не по директния начин. Да, по индиректен начин, точно така! А Ви е ясно каква е причината примерно да не се шуми по този въпрос – чисто политическа, от гледна точка на това, че може би нямаше да минат текстове за пореден път, както стана в 2018 г. Между другото, да Ви припомня, че Вие този закон не го подкрепихте преди няколко месеца – промените в Закона за хазарта. И това, че щяло да породи нелегален бизнес, диспропорция в регионалното развитие, няма нищо подобно. Ние не забраняваме хазарта. Хазартно пристрастените, които разполагат със средства, могат да пропътуват 30 – 40 минути или един час до най-близкия граничен пункт, или пък да отидат в петзвездното казино, където могат да вложат своите пари, но ние ограничаваме точно това, за което и Вие говорехте като статистика

Благодаря, уважаеми господин Симеонов. Заповядайте за втора реплика, господин Атанасов. Докато идвате насам, да информирам, че министър Димитров е заявил, че след заседанието на Министерския съвет е готов да дойде в парламента, за да даде информация по поставените въпроси. Заповядайте, господин Атанасов. България е на първо място в момента в света по брой на игрални зали и казина на глава от населението – 878 игрални зали и 27 казина. (Реплики.) Запишете го, запишете го! Има фрапантни случаи на нарушаване на сега действащия закон. Идете на 100 м от парламента – училище „Пушкин“, Руската гимназия, на 50 м от него има игрална зала, а знаете по Закона, че трябва да са на минимум на 200 м такива игрални зали от учебни заведения. Ние сами си плюем в лицето като народни представители, защото само на 100 м нарушаваме собствения си закон. Трето, както казват някои древни хора: „Дозата прави отровата.“ Това, което Ви го казах, си е жива отрова. Не може в подблоковите пространства и в основата на блоковете да има игрални зали. Това просто е абсурдно! Никъде по света не се прави така.

всеки си мисли, че в цяла Америка е така. „Да, ама не!“, както казваше един покоен добър журналист. Само в четири щата се играе хазарт – Калифорния, Невада, Атлантик сити и още един от щатите. На трето място, най-интересният пример. Нали знаете къде е най-старото казино в света? В Монако. Най-старото казино в света е в Княжество Монако. Обаче ще Ви кажа един интересен факт, че гражданите на Монако нямат право, щом са граждани на Монако, да играят хазарт в Княжество Монако. Нямат право да играят и нямат право да посещават игрални зали и казина! В това число, колега, и собственият им принц няма право да посещава такива заведения, така че, приятели, тук не става въпрос да се спира хазартът. Той в някои отношения върши работа, особено за футболните клубове, които безспорно, една огромна част от тях се финансират, сериозно се подпомагат от „Ефбет“ и „Уинбет“ най-вече. Така че цялата работа е да бъде урегулиран този бизнес, защото, примерно, аз където живея, в един от кварталите на Пловдив, подблоковите пространства в радиус от около 500 – 600 м има пет игрални зали. А всички знаете, и Вие най-добре го знаете, тъй като сте интелигентен човек, че не само Световната здравна организация, всички здравни организации в света твърдят, че хазартът е бо-лест. И тя е много по-опасна според лекарите – не съм лекар, тук някои ще го потвърдят, ето професор Михайлов е срещу мен, дори от наркозависимостта. Това е! Работата е да се регулира тази дейност. И за мен е странно в края на краищата, но когато става въпрос за 3 милиарда и 280 милиона само за миналата година, изобщо не е странно, че се намират лобита, които напълно да защитават този бизнес. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Атанасов. Трета реплика? Не виждам. Заповядайте, господин Байчев, за дуплика. Да увеличите времето на групата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! По реда на репликите. Първо се обръщам към колегата господин Симеонов. Господин Симеонов, да, Вие сте безспорно прав, няма как всички да са специалисти по данъчно право, но проблемът е, че трябваше да има едно обществено обсъждане, където да бъдат поканени заинтересованите хора и най-вече Министерството на финансите, което и в момента отсъства, няма негов представител. А както виждаме, и в мотивите на внесените законопроекти липсват всякакви числа, които да показват с колко ще нараснат приходите. Когато бяхме на Комисия, ако не ме лъже паметта, управителят на Спортния тотализатор за първите три месеца каза, че увеличението на приходите е с 300 хил. лв. До 60 милиона за девет месеца, някак си с много едри крачки ще трябва да върви „Българският спортен тотализатор“, за да може да навакса. И другото, което казахте по отношение за рекламите и за щастливите хора, които са били. Ами, ако сте обърнали внимание, тези игри вече ги няма. След като игрите ги няма, кой да плати за някаква реклама? Така че съответно си отпада. А „Българският спортен тотализатор“ два пъти в седмицата, надявам се и по една бургаска телевизия да върви, и ще видите, че там се пуска и се рекламира. Така че рекламите си вървят, макар и по друг начин. Що се отнася за това, че не се вкарва в законопроекти, ако може по друг начин, аз бих нарекъл този другия начин задкулисни договорки, задкулисие и тем подобни. Не съм съгласен, че нещо може по този начин да бъде вкарано и да бъде наложено, при положение че за него няма законова норма. Сега към господин Атанасов. Само да Ви кажа, че освен по брой игрални зали, ние сме на първо място и по производство на компоненти за такива машини, господин Атанасов. Така че едното върви с другото – има и производство. (Реплика от ОП.) че ще бъде в определени зони и дадохте пример, че в Съединените щати се играе само на четири места, аз бих Ви дал една идея. Например Странджа-Сакар е най обезлюденият район в Европа – осем души на квадратен метър – по-малко, отколкото в Исландия, Норвегия, Швеция, въобще едни заледени райони.

Колеги, ако го направим по същия начин, както се справихме със зависимостта от лотариите, тоест от търкането на билетчетата, смятайте, че ефектът ще е много спорен. Там ограничихме частните оператори да печатат билетчета и дадохме пълни права на Държавния тотализатор. Тоест в момента отново има лотарии, и както стана дума и в Комисията, съвсем скоро те ще се върнат и в хранителните магазини, и в други търговски обекти. обекти. Сами може да прецените какъв е резултатът от законодателната инициатива. Това – първо. И второ, направих една елементарна сметка – в София петзвездни хотели дал бог, в Пловдив също, в Бургас, Варна, Русе пък са на границата. В тези пет областни центъра и в областите около тях, тъй като оттам всеки гражданин може да стигне за 15 – 20 минути до областния център, живеят над 60% от българските граждани, и то активни граждани, с висока покупателна способност, а не в някое малко селце, където 80-годишният дядо с ниска пенсия и сега, и след това няма да отиде да търси казино. Тоест по какъв начин постигаме ограничаване на достъпа на български граждани до хазартни игри, съответно намаляване на зависимостта?! Направих си труда да видя и в по-малки областни центрове. Шумен например няма петзвезден хотел, но те пък са на 90 км от Варна – за по-малко от час с кола. Сливен – те са на 90 км от ГКПП „Лесово“ същата работа. Какво излиза от това? Че целта, която е заложена в Законопроекта – основната цел даже не е някаква финансова цел, а там е да се преборим със зависимостите, няма да бъде постигната. И за финал, колкото и да отричат вносителите, тези изкуствени рестрикции, които налагаме, ще доведат до увеличаване на нелегалния хазарт, както и на онлайн залаганията. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Тишев. Реплики? реплика, господин Симеонов. Уважаеми господин Председател, колеги! Господин Тишев, това, което…

за мен е щастие да се обърна към Вас! аргументи против основното изказване на изказалия се депутат. В случая основното при Вас, ако позволите да направя такова обобщение, е лично отношение – Вие не вярвате, Вие се съмнявате. Имате право. Но ако говорим с факти и с аргументи, по никакъв начин не мога да се съглася с Вас, че ефектът от прекратяването на частните лотарии – „Национална лотария“ и „Лотария България“, е спорен. За нас не е спорен. За мен лично не е спорен. Мисля, че и за целия български народ не е спорен този ефект. Ефектът е налице – няма масовото търкане и най-вече няма масовото предлагане в бензиностанции, магазинчета, плод-зеленчуци и къде ли още не. за България“.) Окей, Вие не сте съгласен, но фактите мисля, че говорят против Вашето лично мнение по въпроса. Няма предлагане, съответно няма и тази хазартна зависимост на битово, масово ниво повсеместно, засягащо, повтарям пак, ниско социалните слоеве – по-бедните пенсионери, хората без доходи, даже учениците и децата, за които нямаше ограничение. Не се спазваше това ограничение в Закона точно поради масовото предлагане и дистрибутирането на предлаганата услуга, като по този начин нещата се размиваха и децата също търкаха талончета, така че не съм съгласен, че ефектът е спорен. Вие казвате: сега пак има лотарии. Има лотарии, но те са в неизмеримо по-малък обем – около десет пъти.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Симеонов, аз направих изказване, така че нямаше нужда да репликирам когото и да е, но става дума за посочване на факти. Мисля, че бях достатъчно конкретен, тъй като целта на Закона е ограничаване на зависимостите. За да ограничиш дадена зависимост, трябва да ограничиш достъпа до обекта. обекта. С факти показах, че всъщност българските граждани – 80% от тях, няма да имат никакъв проблем, ако искат да играят в бинго зала или в казино. Посочих достатъчно факти. За да има борба със зависимостта, наистина там трябва да се ограничи контактът.

Госпожо Йотова, имате заявка за изказване – заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Все пак говори се за закони, които касаят културата, и много пъти се спомена думата „култура“. Съжалявам също, че министърът на финансите не е тук. Единственият човек, който се занимава с култура, взе думата. Това беше господин Рашидов. Аз съм сигурна, че нито един от моите колеги не ни гледа, но искам да Ви кажа, че всички тези хора хора чакат от държавата нещо да направи за културата. Занимавам се професионално с култура едно 30-ина години вече и помня, че през цялото време си мечтаем за някакъв митичен закон за меценатство, за някакви отчисления – 10%, или колко, в другите страни са много повече. Това, което ни разказват хора, които работят в чужбина – какво се случва? Например в Холандия, когато голяма фирма закупи декорите на едно представление, получава сериозни данъчни облекчения. Когато започнах работа тук, бях много обнадеждена и си мислех, че ето сега, веднага може да се започне да се работи нещо по тези теми, по Закона за меценатството. Какво се оказа? Че нито един от тези закони не може да работи. не може да работи. Аз не знам да има друга страна, в която действително до такава степен да не се обръща внимание на хората, които се занимават с култура, и да не се прави нещо абсолютно реално. Искам да Ви дам един пример. За съжаление, той е отпреди няколко века, аз го казах и в Комисията. Имало една фамилия Медичи. Знаете какво са правили те – отглеждали са, търсили са талантливи хора – художници. И до ден днешен цял свят пътува, отива във Флоренция и където има произведения на Леонардо, на Микеланджело, на Ботичели – това са хора, които са подкрепяни от едни меценати.

приема. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51, внесен от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Гласували

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги,

„Закон за изменение на Закона за енергетиката“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за изменението на Закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката“. Предложение на народния

„Притежават добра професионална репутация и не по-малко от 5 години“, а в буква „д“ след думата „стаж“ се добавя „на ръководна длъжност“.“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

за нов § 1, в който, за съжаление, се създава впечатлението, че за пореден път променяме едни правила за избор на независими органи, надявам се, да не е в кавички, членове и комисари с привкуса, че го правим за определен човек. Няма как да си обясня по друг начин, че сегашната уредба, която изисква професионален стаж за всички комисари не по-малко от 10 години, от които 7 години да са в енергетиката или във ВиК дружествата, едно от двете да се намали само на пет години, като за председателя се добави „на ръководна длъжност“. Знаете много добре, че Комисията за енергийно и водно регулиране е един от основните обекти на граждански несъгласия по повод решенията ѝ. Един от начините, по които можем да се убедим, че тази комисия работи като хората, е да бъдат избрани членове на Комисията, които имат съответния авторитет, съответния професионален опит – дългосрочен, да имат съответния начин, по който може да бъдат независими. Въвеждането само на петгодишен стаж отваря вратата за назначаване на хора, удобни на управляващото мнозинство, с недостатъчно професионален опит, които в крайна сметка ще попълнят онзи легион от калинки, с които изобилства българската администрация. Няма как само пет години трудов стаж да бъдат достатъчни за комисар. Може би, ако бяхте направили предложението в сегашната нормативна уредба – в т. „д“, само това да бъде промяната за председателя на Комисията – да бъде на ръководна длъжност, бихме се съгласили, но само с това. Иначе, намаляването на общия срок от 10 години трудов стаж, от които 7 по специалността, на само 5 години, още веднъж казвам, ни създава впечатление, че става въпрос за промяна на Закона, за да можем да назначим не който не който съответства на Закона, а да направим Закона, съответстващ на онзи, когото искаме да назначим. Това, за съжаление, не повдига авторитета на Комисията за енергийно и водно регулиране. За съжаление, това се случва точно един ден преди да приемем правилата правилата за избор на нови членове. Още веднъж казвам, недопустимо е! Според мен е хубаво да обмислите как ще гласувате, защото когато когато в комисия, от която зависи не само какви ще са цените, а и как ще живеят обикновените хора и дали ще могат да ги плащат, комисарите трябва да бъдат с авторитет, трябва да са достатъчно доказани професионалисти и да имат онзи трудов стаж и житейски опит, които да ги правят независими, а не да отваряме вратата за манипулируеми, млади,

не утре, по принцип са, за да може да имаме по-голям обхват от хора, които можем да избираме.

Наистина палитрата да е по-голяма. При условие че Народното събрание избира членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране, ние ще ги изслушаме, при всички случаи репутацията им трябва да е безупречна, защото това ще бъде видно пред цялото общество. Всеки може онлайн да гледа изслушването, да види биографията на всички представени. В крайна сметка не е необходимо и задължително целият КЕВР да бъде в предпенсионна възраст. Надявам се все пак да влязат и по млади специалисти. Сега, както е написано, реално погледнато, един хигиенист с висше образование от АЕЦ „Козлодуй“ може да стане председател на КЕВР. Затова трябва да бъде управленският опит. Мисля, че това, както и Вие се съгласихте, е правилно. В крайна сметка нека палитрата да бъде по-голяма. Стажът и в

повече специалисти да попаднат в нашето полезрение, за да можем да имаме избор кого да предложим. Не е кой знае каква драма, няма нищо скрито, покрито, при условие че ние ги предлагаме. Ако някъде другаде ги предлагаха, ако някой друг искаше да вкара в Народното събрание някого, когото няма да го видят хората, няма да му видят биографията – да, да е нещо задкулисно. Тук излизаме и казваме абсолютно директно и правилно, увеличаваме палитрата. Да, ще изберем един човек, който ние ще предложим, Вие ще предложите също, всеки има право да предлага. Това са правилата.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

Комисията за защита на личните данни – членове на Комисията за защита на личните данни с трудов стаж 10 години. Вярно е, че в Комисията за финансов надзор пише „пет години“, но пише „от последните което, ако не експлицитно, то поне предполага теоретично, че трябва да имат по-дълъг трудов стаж от тези пет години. Ако ние смятаме, че тези регулаторни органи са по-важни от Комисията за енергийно и водно регулиране, ми се струва, че някак си подценяваме ролята на Комисията за енергийно и водно регулиране. Не съм съгласен с това, че ако поставите 10 години стаж, от които да бъдат в областта на съответното професионално направление, ще имаме предпенсионна възраст. Извинявайте, но в днешно време хората започват да работят на 26 години. Това означава, че на 36 г. вече може да станат членове членове на Комисията. Не спекулирайте с младостта и старостта. В крайна сметка тук е по-важен опитът. Не е задължително да си стар и опитен или да си млад и кадърен,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

Ще изразя мнение по отношение правилата за избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, които са различни от внесените от управляващото мнозинство, със следните мотиви. Първо, изключително голям, може би един от най-високите обществени интереси е фокусиран в работата на Комисията за енергийно и водно регулиране, защото нейната работа се отразява на живота на всички български граждани, от нейните решения зависи по какъв начин ще работят и структуроопределящите отрасли. Обявеното желание – цитирам – „за по-голяма палитра от кандидати“ не може да бъде основание, за да се занижават критерии, критериите, на които трябва да отговарят членовете на Комисията, комисарите и председателят на този регулативен орган. Ако критериите са подготовка за избор на конкретен човек, то предупреждавам, че съставът на Комисията, така както е независим регулаторен орган, ще определи като индикатив политическата намеса в бъдещата работа на органа. И ако отговорността за работата е след това на независимия орган според законодателството, то трябва да е ясно, че се поема изключително голяма политическа отговорност отсега управляващите. Изтеклият мандат на Комисията за енергийно и водно регулиране дава основание

това, което се представи от трибуната, че намаляването на стажа наистина дава право на много повече кандидати и тези кандидати ще се избират от Комисията, и от Народното събрание. Затова аз не виждам нищо лошо да има повече кандидати, които да имаме възможност – ние всичките колеги, да изберем най-качествените от тях. Вкарва се „на ръководна длъжност“, на ръководна длъжност в сферата, в която се изисква и съответният специалист да бъде избран в Комисията за енергийно и водно регулиране. Това, че с две години се намалява стажът в съответната специалност, не виждам нищо лошо. Пак си остава основното – пет години стаж. Както и Вие казахте, но явно трябва да се повтори още веднъж, във всички регулаторни органи изискването е петгодишен стаж. Благодаря Ви.

защото Правилата са приети още март месец на Комисията. Просто се случи така, че имаше, знаете, вирусна пандемия, която още не е отпаднала, за съжаление, но имаше извънредно положение, имаше и други фактори, които попречиха да влезе в залата и да се направи изборът. Реално погледнато ние следваме в срок всичко, което пише по закон, ние сме приели Правилата в Комисията. Сега вече дойде време, когато ще се приемат и в Народното събрание и всичко ще върви поетапно. Разбира се, политически това се използва да се покаже някакво задкулисие, но няма такова. Ако имаше задкулисие, щяхме всички да си мълчим тук. Явно няма такова задкулисие, нито има някакви спогодби. Сега въпросът е такъв – 10 години стаж не променяме, 10 години стаж си го има, въпросът е, че пет години е професионален. Ние завишаваме критериите – пет години трябва да има на ръководен пост в енергетиката. Така че, напротив, завишаваме тези критерии от гледна точка на професионалност. Така че не виждам някакъв проблем с това. Но така или иначе този кандидат дали ще отговаря точно на тези условия, за него ли са направени или не, или някой друг кандидат, който не се предполага – външни сили извън Народното събрание, в крайна сметка ние ще му видим биографията, ние ще видим какви са му управленските възможности, ще му видим капацитета, ще изслушаме пред Комисията какво намерение има и как ще работи в Комисията за енергийно и водно регулиране. Това ще стане абсолютно публично. Така че, ако някой има нещо, което да изкара, или да се усъмни в неговата компетентност, при всички случай това ще блесне и няма да бъде избран който и да е. Затова мисля, че това е най-публичният начин, за да се оценят кандидатите и да бъдат прозрачни със своята биография, и със своята тежест, и със своя професионализъм. Не виждам кой знае какво е станало, че с две години се намалява стажът, но се увеличава професионалният професионалният такъв, имам предвид като ръководен. Така че аз мисля, че това е съвсем нормално нещо. Въпросът е изборът да стане прозрачен – това е по-важният въпрос. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Николов. Други изказвания? Господин Аталай. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, аз мислех, че ще се спрем на съществените неща в този закон, забутахме още на първи член. Уважаеми колеги, това предложение, според мен, е много правилно и би трябвало, когато е необходимо, да се направят такива промени в законите с цел, за да може и онези млади, които са завършили енергетика, да не стоят все още на долните нива, а когато имат вече пет години ръководна длъжност в енергетиката, да могат да заемат полагащото се място и в съответните комисии. Иначе – в кръга на шегата, преди малко с господин Тасков си говорим, ако оставим онези години, в които сега все още въртим 10 години трудов стаж, ще се окаже, че само господин Таско Ерменков има възможност да бъде назначен за следващия. Така че това не е проблем. Моята молба е: нека да не спорим. Дава се една възможност с този законопроект наистина не да останат онези, които не са се занимавали с енергетика повече от 15 и 10 години, а онези младежи, които са се развили колкото се може по-бързо, заели са ръководна длъжност, били са пет години ръководители в системата на енергетиката в България и защо да спрем тези хора да не заемат такава длъжност? А колкото там – до най-различни букви, често се ползва Д.П., Б.П. и така нататък, сигурно и Т.Е. може да е… Дайте да не си играем, хазартът мина преди тази точка.

и това, което правим, не е от гледна точка на съответните конкретни изисквания. Още един път искам да кажа, че изискването за 10 години трудов стаж не прави кандидатите за КЕВР много възрастни. Още един път казвам – завършват образование най-късно на 26 години, оттам още 10 години, стават

Така че, много Ви моля, нека да не правим такива инсинуации, че ние правим изменение, за да можем да вкараме някой от нашите хора. Напротив, тези изменения, които Вие ги правите, създават това впечатление, че искате да вкарате някой от Вашите хора. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Таско Ерменков.

За да може именно тази точка да влезе като част от Правилата за избор на председател. В смисъл няма скрито-покрито. Казвам директно за какво става дума,

е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява достъп до актуална информация за офертите за доставка на електрическа енергия. Крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh имат безплатен достъп до платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия, включително оферти за договори с динамична цена на електрическата енергия. (2) Платформата по ал. 1 трябва да: 1. осигурява условия за еднакво третиране на електроенергийните предприятия при сравняване на офертите за доставка на електрическа енергия; осигурява критерии, въз основа на които да се извършва сравнението, включително услугите, които са публични; 3. предоставя точна и актуална информация, включително датата на последната актуализация; 4. е достъпна за хората с увреждания, лесна за сетивно възприемане, функционално пригодна, разбираема и стабилна; 5. осигурява ефективна процедура за съобщаване на наличието на неточна информация относно публикуваните оферти; 6. извършва сравнения, като обработването на лични данни се ограничава до данните, необходими за сравняването. (3) Комисията е оператор на платформата по ал. 1. (4) Платформата обхваща целия пазар на електрическа енергия с клиенти по ал. 1. (5) Условията и редът за поддържане на платформата по ал. 1 се определят с правила, приети с решение на Комисията, които се публикуват на интернет страницата ѝ. Чл. 38к. Търговците на електрическа енергия са длъжни да предоставят на оператора на платформата ежемесечно актуална информация за офертите си за крайните клиенти по чл. 38и, ал. 1. Търговците на електрическа енергия осигуряват информация за платформата по чл. 38и, ал. 1 във фактурите на клиентите или в приложения към тях.“

които определят както бъдещето на либерализацията на електроенергийния пазар, така съответно и правилата в газовия сектор. Първо, какво уреждаме с § 4? С § 4 уреждаме тази платформа, която съответно е описана и в Директива 944 от 2019 г., тази платформа, от която ние се нуждаем, за да може всеки един потребител – битов или небитов, който излиза на свободния пазар, да има достъп до информацията, до лицензираните търговци, които ще бъдат задължени да бъдат представени в тази платформа. От друга страна, ние ги задължаваме да подават абсолютно актуална информация за офертите, които са описани тук и които, разбира се, Комисията за енергийно и водно регулиране, която ще създаде националната платформа да подават актуалната информация за тези оферти, тоест тя ще създаде както платформата, така и критериите, които ще действат във връзка с платформата. Тези актуални оферти ще се следят, разбира се, от Комисията за енергийно и водно регулиране и ще бъдат санкционирани лицата, които спекулират със своите оферти, не подават актуална или подават неточна информация в тази платформа. Тя е много важна и съществена част от това да могат потребителите да бъдат еднакво информирани за това кои са лицата, които действат на този пазар, както и информирани във връзка с офертите, за да могат свободно да избират с кого да сключват договори. Това е важна част. Затова, когато продължим с либерализацията на битовите потребители, тази платформа вече да се е утвърдила, да е показала своето действие и битовите потребители, минавайки по отъпкания път, който ние създаваме сега, да могат свободно, леко и спокойно да си избират съответно търговци на електрическа енергия, които да им доставят тази услуга. че това е една важна част от Законопроекта, който ние трябва да направим. Разбира се, ще има и други платформи, които не са описани в този закон, но които ще имат възможност да го направят. това ще го направят фирми, които ще привличат тези търговци. Колкото по-динамично се прави това, толкова по-добре е за потребителя. Такива платформи вече има в Англия, в Германия, във всички развити и либерализирали своите пазари на електрическа енергия страни, дори такава платформа има и в Северна Македония, а ние всъщност още нямаме такава платформа. Затова ние трябва да направим това в този законопроект. Другото, което правим в § 5 на Закона, е, че лицензираме всички участници на газовия пазар. Всички фирми, които искат да участват на платформата на газов хъб „Балкан“, трябва да получат лицензия от Комисията за енергийно и водно регулиране. Защо правим това? Първо, това е тенденция в целия Европейски съюз и всъщност наоколо – и в Гърция, и в Румъния, и навсякъде, реално погледнато, тези фирми са лицензирани от техните регулатори. Когато създавахме тази платформа, имахме намерение да ги лицензираме, но тогава се получи дискусия и се споразумяхме за следното нещо: да не създаваме пречки на нововъзникващия газов нововъзникващия газов пазар, където ние нямаме достатъчно опит, а се учим от чуждия опит, да не създаваме пречките на лицензията, за да могат да се реализират достатъчно сделки и ликвидност на този пазар. Но след като се предоговори договорът с Газпром експорт и това намаляване на цената на газа, получихме доста голям проблем във връзка с това как клиентите на Булгаргаз, на обществения доставчик, които не са лицензирани, можем да ги задължим да направят така, че те да върнат на своите клиенти разликите, които са получили от Булгаргаз. Всъщност ние нямахме такъв вариант. Единственият вариант – да се намесим на свободния пазар, щеше да бъде санкциониран от Европейската комисия. Затова стигнахме до извода, че тези фирми трябва да се лицензират, за да могат чрез лицензията им да направят съответните стъпки, които са изкривили преди това пазара чрез надвземане, разбира се, не

Само искам да обърна внимание, че така написан, Законът ще бъде добра регламентация за начина, по който ще бъде образувана, формирана и функционираща тази платформа. Искам обаче да обърна внимание, че е необходимо – и това не е във връзка със Закона, а призив и към Комисията за енергийно и водно регулиране, и към Министерството на енергетиката, че парламентът няма да може да осъществи онази информационна кампания, която те са задължени да направят. Както досега разчитат само на парламента – ние да приемем законите, да променяме правилата и да урегулираме онези взаимоотношения, които Министерството на енергетиката е пропуснало да направи, и за пореден път да спасяваме положението в областта на енергетиката, вместо да гледаме и да следваме политиката на правителството, няма как да извършим информационната кампания. Затова ги призовавам: нека този път да си свършат работата и до 1 октомври 2020 г. да да успеят да направят онези подготвителни, разяснителни, информационни и, бих казал, даже обучителни кампании, за да може крайният потребител да знае какво е това платформа, как се ползва и какви са изгодите от нея.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, това са наистина много важни разпоредби – по-специално създаването на тази платформа, която делегираме правата на КЕВР да я създаде. Освен информацията, която ще бъде качена на тази платформа, по-специално всички търговци, които оперират на този пазар и предлагат такава услуга, ще има и нещо много важно,

базови изисквания като профил, като консумация на електрическа енергия и съответно електронният калкулатор да му изкара петте петте най-добри оферти, предложени на тази платформа, от всичките търговци на електрическа енергия, което е много важно. Аз също искам да се присъединя и към призива на колегата Министерството на енергетиката да популяризира тази платформа, защото това, което правим като либерализация на електроенергийния пазар, е нещо ново. Министерството на енергетиката има достатъчно време да популяризира това, което правим, за да могат потенциалните клиенти, които не са малко – около 300 хиляди небитови абонати, към 1 октомври трябва да излязат на тази платформа и съответно да сключат договори с търговец на ток, да имат възможност компетентно да се информират за тази услуга, това какво трябва да направят и съответно да се възползват от всичките предимства, които ще даде либерализацията на този пазар. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Бойчев. Има ли реплики?

Уважаеми народни представители, по искане на парламентарната група на „БСП за България“, ще дам думата на министър Емил Димитров да предостави информация по отношение на строежа в местността Алепу във връзка с негово изказване от 16 юни 2020 г. Имате думата, уважаеми господин Министър, да предоставите информацията. Благодаря, уважаеми господин Председател. Моля за извинение за прекъсването на точката от дневния ред. Имахме заседание на Министерския съвет, малко закъснях – не е от неуважение към народните представители. В момента, в който разбрах, веднага се явих и ще дам информация по интересуващите Ви въпроси. Доколкото разбрах, единият въпрос е за Алепу, а другият въпрос е за Варненското езеро. Ще започна с Варненското езеро. Информацията, която ние сме събрали, е от РИОСВ, знаете че там има и досъдебни производства, има и прокурорски проверки, и ние не се намесваме в работата на институциите, свързани със съдебната система. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ Да, добре, тогава ще отговоря само за Алепу, извинявам се, господин Председател, щом няма за Варненското езеро. Ще Ви информирам за всичко, което знам от информацията, която съм получил от РИОСВ – Бургас, свързано със строителството между нос Свети Тома и така наречения шофьорски плаж, по известен като Алепу. Процедурата е започнала с уведомление по чл. 10, ал 1 от Наредбата за оценка за съвместимост, постъпило на 17 декември 2016 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на курортен комплекс, включващ „Алепу Вилидж“ в поземлен имот № 67800.49.27

67800.12.422“, както и съпътстващата дейност по укрепване на регистрирано свлачище в поземлен имот № 67800.49.27, местност Алепу, землище град Созопол, община Созопол, с възложител „Алепу Вилидж“ АД, „Бриз 2000“ ООД, „ГБС-Турс“ ЕАД.“ Съгласно приложените скици, издадени от Службата по геодезия и картография – Бургас,

Поземлен имот № 67800.12.420 с площ 492 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване: за друг курортно-рекреационен обект. Поземлен имот № 67800.12.421 с площ от 71 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване: за електроенергийно производство. Поземлен имот № 67800.12.422 с площ от 115 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване: за друг курортно-рекреационен обект.

по курортен комплекс на град Созопол, местност Алепу, са разгледани в изменението на Общия устройствен план на община Созопол с проведена задължителна екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазването на защитени зони с поставено становище по ЕО № 22 от 2014 г. на министъра на околната среда и водите. Напомням – 2014 г. Част от имотите попадат в зони за Териториално-устройствена защита Зона А съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, с плътност на застрояване 20%, интензивност на застрояване 0,5, процентно озеленяване 70%, характер на застрояването – височина до 7,5 м. Останалата част от имотите попадат в Зона Б плътност на застрояване 30%, интензивност на застрояване 1,2, процентно озеленяване 50%, характер на застрояването – височина до 10 м. Имотите попадат в границите на защитена зона БГ0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона БГ0002041 комплекс „Ропотамо“ за опазване на дивите птици. водите – Бургас е провела процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие чрез изискан Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Процедурата е приключила с Решение № БС-10-ОС от 29 декември 2017 г., с което инвестиционното предложение е съгласувано. Решението не е обжалвано

не е компетентен орган и въпросите трябва да се отправят към съответните компетентни органи – в случая община Созопол и РИОНСК – Бургас. По повод това, че вчера съм правил изявления и това е накарало уважаемите народни представители да поставят въпрос. Въпросът беше: как ще коментирам дейността на прокуратурата по отношение на направения протест пред съда? Казах, че не мога да коментирам прокуратурата, не мога да коментирам евентуални решения на съда, защото ние сме в съдебна фаза, ние сме в правова държава, не би било редно във вече започнато производство аз да давам становища, в която и да е посока. Каквото прецени съдът и излезе с решение, ние ще се съобразим с него. Живеем в правова държава! Нямам правото да коментирам дейността на институциите, както казах тогава, имах предвид съдебната институция, съдебната система, и не е редно да коментирам прокуратурата. Това е стратегия, която тя е възприела, и тя е да протестират разрешително за строеж. Не ние издаваме разрешителното за строеж – Община Созопол мисля, че го е издала. Когато имаме решение по този въпрос от съдебната система, ще предприемем всички следващи и последващи действия. Не може някой да счита, че за разрешение за строеж, след като е извървяна цялата процедура по отношение на Министерството на околната среда и водите, респективно в случая РИОСВ, влязло е в сила Решението, не е имало възражения, години след това някой някой да иска аз да се произнасям със задна дата – не би било редно да коментирам дейността на прокуратурата или на съдебната власт. Това казах. Да се произнесе съдебната система, тогава ние ще предприемем абсолютно всичко, което са казали. Не мога да коментирам действия на прокуратурата и не би било редно. Цялата информация, която съм събрал, е въз основа на данни, които са подадени от РИОСВ – Бургас. По никакъв начин не съм се опитвал да изисквам данни от прокуратурата, защото това би било възприето по един недопустим начин, че изпълнителната власт се намесва в други видове власти – имаме разделение на властите. Нещо повече, не бих искал на въпроса „Вие какво ще направите?“ по някакъв начин да влияя на един бъдещ процес, да изземвам правомощия или да излиза, че аз самият издавам присъди – това по никакъв начин не е редно да се случва у нас. Така че повтарям думите си от вчера – не коментирам, помагам изцяло на прокуратурата във всичките ѝ действия, и РИОСВ – Бургас, е възприело тази тактика и помага по всякакъв начин. Предоставили сме всички документи, разбрахме за протеста, очакваме съдебната процедура, когато тя приключи, след установяване на фактите и на тяхната законосъобразност от прокуратурата и съответно съда като компетентен орган, ние по линия на околната среда ще се произнесем при възникнала необходимост от издаване на ново разрешение за строеж по Закона за устройство на територията. Дотогава не би било редно да коментираме, не би било редно да гадаем какво би било станало или не би било станало. Всички тези дейности, които Ви цитирах до момента, са извършени далеч преди времето преди да стана министър, знаете, аз съм от януари. Разбира се, считам, че прокуратурата и обществото са в своите права да проявяват интерес по всяка една тема. Готов съм и за в бъдеще да отговарям на всякаква поискана от Вас информация. Считам, че в момента обаче нито Министерството на регионалното развитие и благоустройството, нито Министерството на околната среда и водите имат права да извършват дейност, каквато и да било, докато не чуем произнасянето от съда, за да е ясно, че живеем в правова държава. Благодаря на всички. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Ще Ви дам думата по начина на водене. Заповядайте. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Димитров! На искането да предоставите информация за това какво се случва на Алепу и по-скоро за Вашите думи вчера, че там ще има един много хубав хотел, Вие днес не отговорихте. Вие днес казвате съвсем друго нещо, че няма да коментирате

Много се извинявам, знам, че процедурата не е такава и нарочно го правите, но за да не излезе, че няма прозрачност, благодаря, уважаеми господин Председател, че ми давате възможност. Не искам да се вадят мои думи от контекста, първата и последната, и да се правят някакви заключения. се извинявам! Казах: всичко, което съм видял, е по телевизията. Това, което видях, изобщо не ми прилича на защитно брегоукрепително съоръжение. На мен ми прилича на хотел, може би ще бъде и хубав хотел, но аз не казвам дали ще е, или няма да бъде, дали съдът ще се произнесе, или няма, не съм казал: аз очаквам един много хубав хотел и чакам да се настаня там. Не е имало такова нещо! Спекулирате с мои думи, вадите ги от контекста и ме противопоставяте на премиера. Това, което съм видял, го казах и пред медиите вчера. Може би грешката е моя, че разговарям пред медии, за да ми накъсват разговора, за да вадят думи от контекста. Но истината е тази – има го и записа от вчера, ако някой го пусне целия, ще Ви кажа: това, което видях по телевизията, не ми прилича на укрепително съоръжение, прилича ми на хотел, може би ще е хотел. И това, което допълних: считам, че не е моя работа да коментирам всичко, свързано с това, защото се тръгна до детайли на проектанта коя била жена му, на охраната каква била балдъзата му. Това ли е въпросът, това ли е разговорът? Според мен този, който трябва да даде най-правилно становище в случая, е инвеститорът. не съм го разрешавал, не съм главен архитект, не съм давал разрешение за строеж, не съм го протестирал пред съда. Ще изпълня всички указания на съда. Не знам какво още има там, чакам компетентните институции да се произнесат, на мен не ми прилича на брегоукрепително съоръжение. Не знам какво ще бъде там, може да бъде и хубав хотел, но след като съдът се произнесе.

Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Ние от БСП със сериозна тревога алармираме, че в страната ни, благодарение на управлението на тази коалиция, се развихря нова сериозна епидемия. Срещу нея няма как да се предпазим с дезинфектанти, маски или социална дистанция. Става дума за наглостта, с която пагубно се изгребва българската природа – погазват се закони, презастрояване на Българското Черноморие. Нехайно е умишленото бездействие на Министерството на околната среда и водите. Вместо Министерството на околната среда и водите да вземе бързи и адекватни мерки в защита на екологията, хората и закона, всички ставаме свидетели на безпрецедентна министерска наглост. Министър Димитров вчера със завидно юнашко самочувствие заяви, че той няма да спре съмнителния строеж в местността Алепу, защото, подчертавам, нямал намерение да става екологична бухалка. Не, господин Министър, не сте бухалка, но с бездействието и с отказа да защитите Закона, екологията и огромния обществен интерес, ставате маша в ръцете на съмнителни интереси, през които непрекъснато умишлено и настъпателно продължава да се унищожава природата на Българското Черноморие. Изтече времето, господин Министър, в което трябваше да изберете дали да бъдете министър и да водите откровени действия в един такъв тежък ресор, а оказва се, че май ще останете фигурант за изкарване на мандата. Ако отказвате да изпълнявате това, за което сте назначен, ние от БСП Ви съветваме тихичко, по най-бързия начин да се оттеглите. Недопустимата арогантност, с която си затваря очите пред върволицата от престъпни, скандални схеми от Шабла до Синеморец, струва десетки милиони левове екощети. Казусът Алепу наистина се оказа безочието, с което се опитвате да се измъкнете. Наистина погледнете – обществото ври. Господин Министър, да Ви попитам: спите ли спокойно? Сънувате ли внушителни хотелски постройки на това място, върху мистериозни подпорни стени – същите тези, за които Вашият коалиционен премиер се зарече, че вътре щели да бъдат бъдат къщички за птички?! Имате ли елементарен респект от българската прокуратура, която вече разследва същия този строеж, който Вие някак си се опитвате да неглижирате?! Или забравяте защо сте на този пост и как той бе овакантен?! Не е ли време да се ядосате на екологичните инспекции по места, както и на слепия Държавен строителен контрол, който стиска очи, за да не види системните нарушения по строителството на Българското Черноморие – унищожени гори, местообитания, защитени зони, екологични катаклизми?! Имаме ли министър на екологията, който да има куража да заеме позиция по скандала с незаконния строеж сега край Синеморец, който погазва и Закона за Черноморското крайбрежие, също така и Закона за биоразнообразието – строи се направо върху скалите, за което, господин Министър, не е нужно да бъдете екологична бухалка, трябва да знаете, че това е изключителна държавна собственост. Багери съсипват безвъзвратно поредните дюни – този път в Природен парк „Странджа“ край Ахтопол. И Вие, господин Министър, стискате здраво очи, за да не видите разгарящия се скандал – медийно разследване покрай съмнителна държавна замяна на Свети Влас.

Ние от БСП питаме, господин Министър! Не знаем кой иска да сте екологична бухалка, но постът Ви задължава да бъдете защитник на зелените ресурси на България, а не помагач или неволен свидетел на тяхното унищожаване. Ако не знаете това, си тръгнете навреме, защото едва ли сте забравил, че министри носят и наказателна отговорност за умишлено бездействие. Няма как да Ви спестим, господин Димитров, необяснимото мълчание за грандиозния скандал за замърсяване на водите край Варненския залив и Варненското езеро. там кметът от кои е, затова ли не виждате онова, което се вижда от Космоса и от сателитните снимки – че замърсяването вече е стигнало до устието на Камчия?! Както се оказва, за Вас това не е проблем. Ако наистина, господин Димитров, искате да останете на поста си, нека да имате смелостта да понесете отговорността. Къде е Министерството и как е допуснало да бъде унищожена гнездова колония на големи корморани на Северното Черноморие? Близо 200 птици са загубили потомство след като гората, в която гнездят, господин Симеонов, на брега на Дуранкулашкото езеро, е изсечена, нищо че попада в „Натура 2000“, а в същото време държавата продължава да спи. Списъкът с най-драстичните еконарушения, пред които министърът на екологията си затваря очите, е все още отворен. Може и да се добавят в него и други сериозни нарушения. Арогантността, господин Димитров, не може да се крепи на коалиционния имунитет, с който Вие така комфортно сте обзаведен. Настояваме за спешно и открито поемане на отговорност за всички изброени и неизброени екологични злоупотреби и щети. И ако Вие, господин Министър, не предприемете сериозни действия, редно е да си подадете оставката. И двата варианта са по-добри, отколкото след време, заради престъпно служебно безхаберие, да поемете пътя на Вашия предшественик. Благодаря. (Ръкопляскания от